Карадайъ има ли? Няма. Записан за изказване е народният представител Даниел Митов. Заповядайте.

Уважаеми господин Председател, уважаеми дами и господа! В началото ми се иска да се обърна не към новото мнозинство на четворната коалиция, а към десните избиратели в България, които по една или друга причина са гласували за някоя от партиите в тази коалиция. Обръщам се към тях, защото съм на мнение, че те следят политическия процес и тепърва ще оценяват своя избор. Първо, трябва да кажем, че новото мнозинство е доминирано от партия, която заявява, че щяла да постига леви цели с десни инструменти. Нека напомним, че политическите субекти се оценяват именно по това какви цели се опитват да постигнат. Една друга коалиция от мнозинството твърди, че вече няма ляво, няма дясно. Третата субстанция ни съобщава, че е антисистемна партия, но предстои все пак да изяснят коя е системата, която ще борят, и с какви антисистемни инструменти. А четвъртият елемент е бившата Комунистическа партия, която така и не се е отказала от тоталитарното си наследство и винаги е обслужвала интересите на бившия репресивен апарат на комунистическия режим. Неизбежният извод е, че се оформя ляво-либерално управление, точно каквото беше правителството на тройната коалиция до 2009 г. И ако има десни хора, гласували за някоя от съставните части на готвещата се да управлява коалиция, нека да знаят ясно: тези, за които гласувахте, връщат бившата Комунистическа партия и мрежите на Държавна сигурност във властта. От всичко изговорено и чуто до момента до момента в кампанията оставам с впечатлението, че това правителство се вписва напълно в духа на ултралибералната лудост, обзела някои общества. Опитите да се откаже признание за постигнатото от обществото до момента, да се отхвърлят традицията и уроците на миналото, да се откажем от политическите си бащи, да се създаде претенция за някакъв едва ли не голям взрив и някакво самозачеване на това мнозинство ни обричат да навлезем в период, в който определена група хора ще безчинства и хулиганства арогантно на политическия терен. Ако отново станем свидетели на злодеяния, като продължение на репресиите на служебното правителство, още едно поколение ще насочи енергията си към конфликти и сблъсъци, вместо към нещо креативно. За да може да има креативни усилия в полза на обществото в този парламент, трябва да спре практиката на прилепяне на колективна вина. Виновни хора в най-различни неща винаги е имало и винаги ще има, но да се квалифицира една политическа организация или голяма обществена група да се облепя с етикети като виновни за едно или друго, води единствено до унищожаване на демокрацията. Това се прави обикновено от хора с тоталитарни инстинкти. Има голямо очакване преходът на приключи най-накрая, но това очакване непрекъснато се отлага, тъй като рецидивистите от прехода непрекъснато се оказват на власт. Аз като представител на това поколение, което израсна в прехода, бих отправил добронамерен съвет към своите връстници, които реално ще упражняват властта: да се постараят много, защото нямат право на провал. Един провал би бил присъда и за цялото това наше поколение, на което се възлагат толкова надежди. А сред многото рецидиви, които не ни позволяват да завършим прехода, реално се отличават: Първо, непрекъснатият обществен стрес при смяна на властта и непрестанен стремеж към задушаване на опозицията. Перманентният конфликт между полиция и магистратура, което де факто означава пробив в правилата и фактически отказ да се живее по едни и същи правила. И трето, едни от основните характеристики на прехода винаги са били хаосът и реципрочната репресия – непрекъснатото генериране на дисиденти, пък макар и в по-омекотен контекст. България преходът не е свършвал реално, тъй като на практика никога не беше осъществен цялостно. Българската политика непрекъснато позволява вълни на реставрация на номенклатурните елити и техните производни. Опасявам се, че се задава нова вълна на реставрация, дано не съм прав, която се отличава с особена гръмогласност и показност – мрачни и древни създания изпълзяват от пещерите си и с рев са готови да отмъщават затова, че дълго време бяха държани в състояние на хибернация. Със сигурност историята на България не започва с нито едно правителство и не завършва с него, но от всяка нова власт се очаква да надгражда, да развива, да променя обаче към по-добро. Няма как днес да не видим с просто око някои знакови промени. Първо, опасните заявки за харчене на много пари са не само характеристика на ляв политически конструкт, но и поставят под въпрос стратегическите амбиции за членството на България в еврозоната. Да смяташ, че поредният заем ще реши проблемите с инфлацията, растящите цени и ниските пенсии, е като да си мислиш, че още една ракия ще те излекува от тежък махмурлук. Стратегията на новата четворна коалиция е като дипломна работа на студент – преписани четири политически програми от изборите, прекроени по раздели, с редакционни промени за отстраняване на дублирани или ярко противоречиви текстове, за да не личи плагиатството. Структурата на новия Министерски съвет ни предлага повече администрация въпреки заявките за нейното редуциране. Механизмите на вземане на решения, заложени в проекта, със сигурност са подсказани от опитната БСП. Трудно мога да повярвам, че някой друг може да измисли орган като партийни секретари от всяка партия във всяко министерство, както и да ги наричаме за пред хората. Очевидно е, че силовите министерства и цялата силова инфраструктура на държавата остават под контрола на президента Радев. Ние нарекохме този феномен „пети коалиционен партньор“, но всъщност става дума за ментор или кръстник на коалицията, което означава, че при определени обстоятелства ще бъдем поставени пред риска да получим марионетно правителство вместо правителство на промяната. Под прикритието на една илюзорна и неясна засега промяна има опит за концентрация на власт извън Конституцията, за използване на тази власт за овладяване на държавата точно по модела, по който Путин постигна това в Русия през силовите структури и чрез агресивна разправа с опонентите. И в заключение, ще си позволя един колегиален съвет: работете така, че да оправдаете абревиатурата ПП именно като „Продължаваме Промяната“, защото тя очевидно е почнала доста преди Вас. дано ПП един ден не се чете като „Пълна подмяна“ или „Правителство за поръчки“, а не дай си боже, като просто „Послепис“. Бог да пази България!

Здравейте, дами и господа, колеги! Бих искал накратко да се опитам да изложа своите мотиви за това защо смятам да подкрепя предложения проект за правителство на „Продължаваме Промяната“. Вероятно някои от Вас знаят, че моите занимания са встрани от политиката. Когато получих покана да се присъединя към този проект от господин Кирил Петков, аз бях впечатлен от неговата биография, както и от тази на господин Василев, както и на другите участници. Бях впечатлен от неговия разказ, но честно казано, той не беше достатъчен, за да ме накара да повярвам в успеха, и затова аз направих нещо друго. С голяма част от Вас се познаваме, с някои от Вас сме приятели, с една част от Вас също се познаваме и аз реших най-простичко да попитам – познавам и Вашите началници, познавам и Вашите спонсори, и реших да попитам тях: що за хора са Кирил и Асен, защо не трябва да им вярвам? Защото те са Ваши политически опоненти, явно имате какво да кажете срещу тях, има нещо, което не е окей при тях. Знаете ли какъв отговор получих? Не получих нито една информация по този въпрос, но получих едно много недвусмислено послание, че ако продължа да подкрепям Кирил Петков и Асен Василев, ще загубя най-ценното нещо, което имам. И ми се иска хората, автори на идеята, да получат това послание, да знаят, че то е може би най-силната мотивация да заявя, че моето място е тук, в този отбор. Аз вярвам в него и съм убеден, че той ще работи за България! Както казах, с голяма част от Вас се познаваме, с някои сме и приятели, аз знам, че някои от Вас имат това поведение и присъствие тук най-вече защото са получили същото послание, каквото получих и аз. И накрая, аз съм нормален човек и много често изпитвам страх, много по-често, отколкото ми се иска, но както веднъж ми каза господин Асен Василев: „Нормално е да те е страх, но има неща в този живот, които са по-важни от страха.“ Благодаря.

Уважаеми господин Председател, драги колеги, уважаеми сънародници и гости! Бих искал и аз като колегата Петров, когото внимателно изслушах, да заявя защо моята позиция ще бъде против предложеното правителство. Изчетох с голям интерес предложеното коалиционно споразумение – първата му част „Правосъдие“, и очаквах да видя декларираните мерки за съдебна реформа, очаквах да видя изпълнение на заявени политики в полза на правосъдие за гражданите, но за съжаление, повечето от нещата, които прочетох, бяха анализи, обсъждания, стратегии. За целите седем страници и половина на част „Правосъдие“ на това коалиционно споразумение думата „анализи“ се повтаря 14 пъти, думата „обсъждания“ – девет Чудех се защо и къде съм срещал тези термини преди, докато не прочетох, че ще се работи в насока в процедурите по избор на държавните регулаторни органи да участват НПО-та. Колегите от моята парламентарна група знаят, че доста голяма част от НПО-тата, които заявяват някакъв интерес към управлението на държавата, ерго и към изпълнителната власт, са пряко или косвено финансирани от чужди спонсори и чужди посолства. Дейността на такива НПО-та се изчерпва с анализи, стратегии и обсъждания. Предполагам, че и затова юристите на тези НПО-та са написали голяма част от Програмата на Предполагам, че това е и причината в него да присъстват заявления за деполитизиране на ЦИК и премахване на политическото представителство в ЦИК. Уважаеми представители на четирите коалиционни партии, ако не политическите партии, поне представител в парламента, кой ще участва в ЦИК, как ще подсигурим една прозрачност на изборите? Пак ли чрез НПО-та, финансирани от чужбина? Когато четох коалиционното споразумение, с голяма изненада видях, че сред лицата, които са се подписали, че са участвали в преговорите по част „Правосъдие“, аз лично не видях експертиза по експертиза по отношение на наказателното правораздаване на Република България. Сериозно съм притеснен, че липсата на експертиза по отношение на наказателния процес казвам го като човек, чийто ден и час на полагане на клетва като народен представител съвпадна с деня и часа на заседание на Специализирания съд, и съм притеснен, че това е довело до липса на каквито и да били реформи и действия по отношение на наказателното правораздаване в Република България. За мен в част „Правосъдие“ е налице огромно непознаване на тази материя. Не може без експертиза в тази област да се предлагат действия, коментиращи реорганизация на Специализираната прокуратура, на Специализирания съд касателно личността на главния прокурор, по която има заявени няколко противоположни мерки, които ще се правят. От една страна, се иска да не съществува тази длъжност, от друга страна, се говори, че ще му бъдат намалени функциите, от трета страна, се говори, че той пък ще бъде избиран от Народното събрание. За мен значи, че няма консенсус между тези четири партии, които са подписали това коалиционно споразумение, в част „Правосъдна“. Уважаеми колеги, за да реформираме съдебната система, ние трябва да я направим така, че тя да работи в полза на гражданите, а не просто да пишем, че ще прекрояваме съдебната карта. За да реорганизираме съдебната система, трябва да показваме познание по отношение на справедливостта, по раздаването на справедливост за гражданите, които очакват справедливост за извършените престъпления. За съжаление, такива мерки, такива действия аз не видях в част „Правосъдие“. За мен тя е един ялов удар във въздуха за така наречената съдебна реформа и за съжаление, ефектът ѝ ще бъде същият, каквото е и намерението на кандидата за премиер, което изрази преди малко, да строи магистрала между Ботевград, Враца и Шумен. Благодаря Ви. Благодаря, господин Петров. Има ли реплики? Няма. Госпожо Нинова, записана сте за изказване – заповядайте.

Уважаеми господин Президент на Република България, господин Министър-председател, госпожо Вицепрезидент, уважаеми дами и господа министри, скъпи народни представители, Ваши превъзходителства, уважаеми представители на вероизповеданията в България, на съдебната власт, уважаеми български граждани! Водена от разбирането, че в момента България е изправена поне пред три кризи, водена от разбирането, че имате нужда от подкрепата на държавата, от стабилност в България и от сигурност във Вашите семейства, Българската социалистическа партия се включи активно в преговорите за съставяне на редовно правителство и стабилно мнозинство в парламента, които да започнат истинската промяна на досегашния модел на управление. Ние разбираме участието си в това правителство като продължение на непрекъснатите ни петгодишни усилия за промяна на модела на управление на ГЕРБ.

един ден решихте, цитирам: „че трябва да ни изпратите в Сибир“?! Така че днес с нови и по-слаби определения няма как да засегнете българските социалисти. Искам да поздравя персонално господата Петков и Василев за усилията, които положиха в последните седмици. Познавате ме, не съм от хората, които правят празни комплименти. Двамата положиха неимоверни усилия, търпение и разум, за да съберат четири партии с различни програми, идеология и предложения. Благодаря на другите коалиционни партньори затова, че се вслушаха в нас не само защото имаме повече опит – и политически, и парламентарен, а просто приеха необходимостите на деня, необходимостите на следващите 100 дни, необходимостите на следващите четири, че защо не и повече, години за България и за българския народ. Ние приемаме участието си в този кабинет като гарант за социална справедливост в България, като гарант за социална политика, като гарант за грижа за хората. И това, което Ви казвам, е факт, записано е в споразумението на бъдещото управление. Разбира се, няма да го представям цялото, но предизвикана от това, което чух в залата, ще кажа, че българските деца и младите семейства са защитени, защото най-накрая – след петгодишните усилия на „БСП за България“, те ще бъдат гарантирани с безплатни детски градини и ясли за което благодаря на мандатоносителя и на другите колеги от партиите. Най-накрая децата до 14 години ще имат безплатни лекарства, а младите родители, които ще останат да ги гледат вкъщи заради ковид пандемията, ще бъдат гарантирани с една заплата. За работещите и за работниците, след петгодишни усилия, които Вие не приехте и не одобрихте, ще има разумно и аргументирано повишаване на минималната работна заплата според обективни показатели и няма как това да не се отрази на другите заплати в България. За пенсионерите. Е, най-накрая след толкова битки сме щастливи да кажем, че няма да има пенсионер под прага на бедност че всички ще мислим разумно за нов модел на преизчисляване на пенсиите в близките месеци. Не може всичко да стане веднага, скъпи български граждани. Важното е, че имаме воля да го започнем и да го направим. Най-накрая доживяхме да бъде записано в едно споразумение, което вярвам, че ще изпълним, защото виждам волята ни, че за българската култура ще има 1% от брутния вътрешен продукт, а за българското образование – 5%. И най-накрая нашето голямо желание да ядем българска чиста храна ще стане, защото решихме държавата да стимулира българските плодове и зеленчуци, мляко и месо

нашата цел да имаме здрав и образован български народ, който работи и изкарва високи заплати и пенсии, ходи по чистата българска земя, яде чиста българска храна, диша чист въздух, е напът да се сбъдне; нашата цел българинът да има достъп до здравеопазване и да не му се налага да плаща безумни пари, които няма, и да умира по пътищата и стълбите на болниците, е напът да се сбъдне; нашата цел децата не просто да трупат количество, а да трупат качество на образованието и българското образование да е обвързано с българската икономика, го пише в този документ. Да, българските фирми ще имат български работници, а българските деца и студенти ще работят в тези фирми и ще остават в България. Е, малко ли е това, за да се съгласи „БСП за България“ да участва в такъв кабинет?! Но ние не забравяме и другата си голяма цел и битки от пет години – промяната на модела. В стремежа си да осигурим друго бъдеще и на децата, и на народа си нито за момент няма да забравим промяната на модела. Затова вместо еднолична власт ще дадем всичко от себе си в този кабинет да помогнем на мандатоносителите и да го направим заедно, вместо еднолична власт да има институции в България, които взимат решенията, които взаимно се уважават и уважават общия конституционен принцип за разделение на властите. Вместо задкулисие ще има прозрачност, вместо лични връзки, шуробаджанащина и калинки ще има ред и правила, еднакви за всички, и за който не спазва този ред и правила, ще има справедливост, а това означава всеки да носи отговорност, ако е престъпил закона. Уважаеми народни представители, обръщам се към тези от Вас, които ще останете в залата, и новите, които ще влязат в нашата група: за да стане всичко това, то трябва да започне тук. Във Вашите ръце е истинската промяна, защото порочният модел на управление е заложен години наред в законите от Политическа партия ГЕРБ. Какво Какво от това, че сме записали, че ще променим корупцията в пътищата, ако тук в тази зала не премахнете текста за ин хаус поръчките?! Как ще постигнем всеки българин да има достъп до здравеопазване, ако Вие тук не промените Закона за лечебните заведения?! Как нашите пенсионери най-накрая ще видят преизчисляване на пенсиите, ако тук не промените Кодекса за социално осигуряване? Ако ни изберете, ние си знаем мястото. Изпълнителната власт – Министерският съвет, който ще изберете,

българският народ чака нашата подкрепа, чакат ни зимните месеци и първите ни усилия за преодоляване на кризите, но ни чака и перспективата Планът за възстановяване и устойчивост, оперативните програми, дълбоките реформи във всички сектори на българския живот. Ние, представителите на „БСП за България“ в правителството, ще дадем всичко от себе си това, за което Ви говорих, да стане факт. Това, което сте чули от нас като опозиция на ГЕРБ, да стане реалност в управлението на България. На добър час!

Уважаеми господин Президент на Република България, уважаеми господин Министър-председател, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаема госпожо Председател на Конституционния съд, дами и господа министри, уважаеми колеги народни представители, уважаеми представители на съдебната власт, Ваши Превъзходителства, уважаеми представители и ръководители на религиозните общности в България, драги гости! събрание е призвано да избере новия състав на Министерския съвет. Това наистина е изключително важен ден не само за Народното събрание, но и за България, най малкото защото това е кабинетът, най-дълго подготвян в най новата ни история. Повече от седем месеца този проект се подготвя подготвя се по различни начини, но това не е тема на днешното ни изказване. Ще имаме време да разкажем на българските граждани и тук в залата как точно беше подготвен този проект, как мина през два избора, за да стигне до третия, и как се случи всичко това. Но днес ние от ДПС сме добронамерени и искаме този проект да успее. Няма значение как беше подготвен, кой го направи и така нататък, защото страната има нужда от това. Не може обаче в началото на дебата да не ни прави впечатление онова, което ни се анонсира, даже не само тук, а седмици и месеци наред, като заявки, като лозунги на новата власт, на новия кабинет, който, надявам се, че днес наистина ще стане кабинет на България. Искам да направя една аналогия, не за друго – пак да кажа, не за да се заяждаме политически, а за да помним и да се пазим. Когато преди повече от век френският психолог Емил Боарак въвежда термина „дежавю“ като обозначение на нещо, което се случва днес, но имаш усещането, че вече си го виждал и живял, едва ли е имал предвид, едва ли си е мислил, че това ще стане клише дори в нашия живот. И ние днес имаме това усещане дежавю – вече видяно. Да започнем от лозунгите: „Нулева толерантност към корупцията.“ Днес кандидатът за министър-председател го каза дори с апломб: „Наистина нулева толерантност!“ Пожелавам Ви го от сърце да стане, но да Ви кажа – така започнаха пътя си Бойко Борисов и ГЕРБ. Цитат на Цветан Цветанов, 2009 г.: „Ще поставим на дневен ред истинската борба с корупцията.“; Бойко Борисов, 2009 г.: „Ще имам пълна нетърпимост към всички форми на корупцията и ще бъда безкомпромисен с който злоупотреби с власт, независимо от коя партия е и дали е от Това усещане за дежавю продължава по-нататък и в другите послания. Ние не подхождаме с недоверие. Вярваме, че желанието Ви е искрено. Само искаме да кажем на българските граждани, на колегите в залата и на Вас: това е правено преди това няколко пъти – през 2001 г. и някои от юпитата на царя дойдоха с този лозунг. Вторият момент за вече видяно е отричане на постигнатото от предходните управления и хвърляне на къде основателни, къде неоснователни обвинения относно неправилно управление и корупционни практики. Аз пак ще Ви дам примери с това. Така започнаха управлението си и ГЕРБ – странно съвпадение. Тогавашният министър на финансите Симеон Дянков

Но ще Ви дам един друг пример за това, което ще се случи, това, което ще трябва да гледаме. Правителството на ГЕРБ дойде на власт 2009 г., като твърдеше, че всичко преди него е било лошо, като отричаше всичко, дори използваха един термин: „Ние сега възстановихме финансовата стабилност.“ Нека да Ви дам само три икономически показателя, защото и Кирил, и Асен ще ме разберат. Обръщам се на малко име, както Вие обичате да се обръщате, и аз намирам тази практика за добра. Три показателя: брутен вътрешен продукт 2001 – 2009 г. – за осем години 260% увеличение на брутния вътрешен продукт – от 27 милиарда на 73 милиарда. Закръглям, за да не Ви занимавам и Вас, и тези, които гледат, подробно От 2009 до 2020 г. за 11 години 60%, от 260 на 60 публичен дълг. публичен дълг. Нетният публичен дълг – брутният минус резервите на правителството, е бил по-малък от два милиарда 2009 г. Сега, когато ГЕРБ си отиде, нетният вътрешен дълг е над 22 – повече от 20 милиарда нов дълг, без да има кой знае какви кризи. Още нещо

от 17 на два. Петнадесет милиарда върнат дълг, това не се е случвало в нито една европейска държава, а за България това е абсолютен прецедент.

13,7% от брутния вътрешен продукт. Ако това трябва да го постигнете сега, трябва да имате 9 млрд. евро преки чуждестранни инвестиции при 140 милиарда брутен вътрешен продукт. За 12 години За 12 години преките чуждестранни инвестиции са спаднали на 15,2 милиарда, или 2,9%. Разбирате ли защо ги давам тези цифри като примери? Защото, когато дойдоха на власт, отричаха всичко, а се оказа, че това е най-продуктивният икономически период за България. Той е най-продуктивният и геополитически, защото станахме членове на НАТО и на Европейския съюз. Третата тема, по която ние много спорим с бъдещия министър-председател, това е темата за задкулисието. Има ли участие задкулисието в политическите проекти? Да уточня кое задкулисие имам предвид. Казвали сме го много пъти, но за протокола пак да го кажем. Задкулисието, представлявано от кръга „Капитал“,

ГЕРБ дойде на власт след изключително агресивна медийна кампания. Вие също. Аз само казвам приликите, нищо друго. И когато Вие се обръщате към мен и казвате: господин Цонев, не е така, ние нямаме нищо общо, аз Ви вярвам. ДПС ще Ви повярваме тогава, когато видим реални дела. Тогава, когато видим в медиите на този кръг Вие да бъдете разпъвани на кръст така, както през всичките 25 години всички техни опоненти бяха разпъвани на кръст. Завършвам със следния пример: един министър-председател от успешния период, който Ви цитирах, получи наградата на Световната банка за най-добре реформирана данъчна система в Югоизточна Европа. Той беше разпъван от сутрин до вечер от тези медии. А един от най-слабите финансови министри, които сме имали според моето скромно мнение – Симеон Дянков, беше главен положителен герой там. Това е този кръг. Ние силно вярваме, че Вие сте еманципирани, или ако не сте, ще се еманципирате, защото, когато говорим за върховенство на закона, когато говорим за намерения, трябва да имаме предвид и това, че този кръг нямаше влияния между 2001 и 2009 г. и Вие чухте икономическите резултати. Но имаше голямо влияние и министри във всеки кабинет на Борисов и чухте другите резултати. Затова ние държим на това и ще следим за това и смятам, че така е редно и това го дължим на българските граждани. В заключение. Ние наистина няма да подкрепим кабинета. Но ще бъдем конструктивна опозиция, както каза нашият председател, ще подкрепяме всичко добро и ще водим яростна съпротива срещу всичко, което не е добро. Аз бих искал да се обърна към Вас със следните думи: не отричайте това, което са направили поколенията преди Вас

поколение български политици, между които Ахмед Доган, Георги Първанов, да не пропусна някой – доктор Жельо Желев, Симеон Сакскобургготски и така нататък, Иван Костов, ориентираха страната ни към нашия ценностен избор и към нашия геополитически избор, а именно евроатлантизма. Защото всяко отричане на предишните успехи е национален нихилизъм и вреди на имиджа на България в света. С тези думи Ви пожелавам успех от сърце. Ще се радваме на успехите, защото те ще бъдат успехи за България. Благодаря Ви. Благодаря, господин Цонев. „Движение за права и свободи“ изчерпа времето си и вече е в рамките на допълнителното. За изказване? Господин Дилов,

Благодаря Ви, почитаеми господин Председател. Уважаеми колеги, скъпи гости! Уважаеми бъдещ господин Министър-председателю, няма да скрия своята естествена симпатия към Вас, защото сте млад, енергичен, добре образован и вярвам, ръководен от добри намерения. Вероятно част от тази симпатия в мен е, че се поддавам на чара, който традиционно българите акцентират на симпатията, която изпитват към хора, които леко нарушават закона. Това ни е останало от хайдушките времена, знаете, ние обичаме такива хора. „Обичаме“ е думата. Та така. При всички случаи Ви желая успех! А сега бих искал да се спра на няколко малки колебания, които имам, буквално може би някои от тях да бъдат зададени като въпроси. Вие, когато представяхте намеренията си – и коалиционни, и да управлявате, използвахте неведнъж футболна риторика. Например това ще е А отборът на България или че всеки отбор, който ще изпрати играчи в този национален отбор, ще отговаря за тях. за тях. Мисля, че дори Димитър Пенев би се посвенил да го каже в смисъл, че отговорност за футболистите в националния тим ще носят съответно ЦСКА, „Левски“, „Лудогорец“ и така нататък. Да Ви попитам конкретно. Играчът във Вашия отбор Корнелия Нинова примерно играе лошо. Вие ще се оплачете на партийното началство на госпожа Корнелия Нинова, тоест на госпожа Корнелия Нинова, която да направи забележка на госпожа Корнелия Нинова. Така е по логиката на начина, по който е конструирано – всяка партия носи отговорност за министрите си. Вие натоварвате госпожа Нинова с много тежка отговорност, независимо от това, че много малко българи са гласували тя да участва в управлението,

И да взема дума и от нейното изказване, да Ви припомня, сигурен съм, че това сте го учили в Харвард. Когато един социалист Ви казва, че нещо ще бъде безплатно, това означава, че е безплатно за потребителите и двойно платено за данъкоплатците, защото иначе няма как да се получи. Чухме от госпожа Нинова, че ще си имаме разни безплатни неща във Вашето управление. Да се върнем към А отбора. А отборът на България в момента, както изглежда, по-скоро прилича на… Има един отбор, който се казва „Ужас“ от село Мърчаево, или отборът „Крила на съветите“ от село Бяла река, Първомайско, който впрочем преди се казваше „Магарешко текме“. Не знам защо смениха това хубаво българско име с „Крила на съветите“. Във Вашия А отбор ще има министър по ефективното управление. Това е все едно отбор „Крила на съветите“ освен треньор на отбора да си назначи и треньор по футбол. Очевидно имате някаква идея за министър на ефективното управление, но тя засега остава скрита, а само след минути ще трябва да гласуваме за него. за него. Има и друг такъв отбор. Казва се „Скрита сила“ от село Мъдрево. Освен министър за ефективното управление ще имате и вицепремиер по климатичната политика. Това е все едно от споменатия вече отбор „Крила на съветите“ да си назначат треньор за Световното по футбол. Мисля, че климатичните политики е прекалено конкретно за целия дух на Вашия кабинет. Може би трябваше да имате нещо по-общо – вицепремиер за вселенското равновесие или за тъмната материя. Аз, честно, едвам ще дочакам да се закълне този министър, за да му напиша едно писмо и да кажа: господин Министър, много съм недоволен от климатичните промени напоследък. Вземете мерки! За финал ще отбележа, че Димитър Пенев никога не би построил отбора така, независимо какви качества му вменяваме, които той не притежава. Но Пената има други крилати лафове, които си струва да бъдат отбелязани. Например великото му изречение към шофьора на автобуса на националния отбор: „Задръстването е голямо, затова отбий в лоялното платно.“ Вашият кабинет, господин Петков, много яко е отбил в лоялното платно на господин Радев. Имате изключително много министри от последните седем месеца, както и съветници на господин Радев, както и членове на неговата администрация. Вие вероятно смятате, че последните седем месеца бяха едно добро време за България, едно добро управление. Мисля, че много скоро ще разберете, че не е било така. И не от медиите ще го разберете, ще го разберете от това, с което Вие ще трябва да се справяте съвсем, съвсем скоро. Аз наистина няма да пророкувам от тази трибуна относно съдбата на бъдещото Ви управление. Отсега е ясно, че то ще бъде много трудно. Вече заявихме от името на нашата парламентарна група, че ще се опитваме да не пречим. Когато можем, ще се опитваме да помагаме, но разрешете моя скепсис, че този начин на сглобяване на един кабинет, съвсем скоро ще разберете, че може би беше най-,

Благодаря, уважаеми господин Председател. Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин Президент, Вицепрезидент, дами и господа! Господин Дилов, учудвам се, че Вие вече трето Народно събрание, а може би и четвърто, не сте разбрали политиките на БСП. Да, ние казваме „безплатни“ и знаем кой ги плаща. Само че от БСП казваме безплатни за кого, платени от кого. А това, че са платени по два пъти или по три пъти, ставаше при Вас. При Вас едно нещо, платено от държавата, струваше три пъти и това мисля, че го каза господин Василев или господин Петков: „Когато едното левче е едно левче, а не три лева, ще има за всички политики.“ Тоест Вие подкрепяте бъдещата политика на правителството, че трябва да се спре корупцията и всичко да се плаща толкова, колкото струва. А че ще има безплатни учебници, безплатни детски градини, безплатни ясли, ще ги има и ще ги плащаме всички ние – данъкоплатците, само че родителите ще бъдат спокойни за своите деца, пенсионерите ще бъдат спокойни за своите старини. Относно това кой носи отговорност в БСП. За разлика от ГЕРБ, БСП си има ръководни органи. Има органи, които носят отговорност – това, че Нинова или който и да е министър ще направи нещо, органът ще вземе отношение по това нещо. А иначе няма как един добър играч в клубния си отбор да не е добър играч в националния отбор. Не знам защо се притеснихте за госпожа Нинова, че ще бъде слаб министър? Мисля, че го е доказала като

Уважаеми господин Дилов, да говорите точно Вие за партийно единоначалие и партийна отговорност от ГЕРБ-СДС, където нищо, подчертавам, нищо не можеше да стане без доброто на вожда – от министъра до чистачката в министерството, е просто нелепо. Знам, че Вие ще ми кажете, че сте от „Гергьовден“, ама няма как да го разберем, защото даже не са записали партията Ви в наименованието на коалицията. Така че Ви съветвам – не се занимавайте с БСП! БСП е подредена партия. БСП си има формите на контрол и Вие го знаете много добре. Господин Ченчев, заповядайте. Уважаеми господин Председател, уважаеми господин Президент, уважаема госпожо Вицепрезидент, уважаеми господин Министър-председател, господа министри, дами и господа народни представители, гости и медии! Какви демагози са представителите на ГЕРБ знаем всички – и новите партии, и старите. Преди малко от трибуната техни представители, както господин Дилов, говореха разпалено, говореха с апломб, говореха много неща, но един от хората, които ги говореше, е спуснат парашутист в партия ГЕРБ от един офицер от който беше предводител на държавата 10 години. Същите тези хора сега виждате как се изказват в 2021 г. при съставянето на новия кабинет на Република България. Но аз искам да кажа нещо, тъй като колегите преди мен засегнаха темата за нашата партия и това как всеки, който се бърка в нея от страна на другите партии, получава необходимия и съответно професионален и точен отговор.

Пенев. Сигурно Ви е тежко след 12 години корупция във Вашето управление, безобразие и всичко останало, и фактите, и наследството, които всички български граждани виждат в този ред на мисли се сетих за Димитър Пенев, тъй като и Вие ме подсетихте. На едни журналистически въпроси, когато го попитаха: „Защо не допуснаха ЦСКА за участие в един европейски турнир 10 минути преди жребия?“, Димитър Пенев погледна медиите и отговори по следния начин: „Не е вярно! Ние сме допуснати, ЦСКА е тук, но ние сме допуснати да участваме по отношение да присъстваме.“ Та така и с ГЕРБ – Вие в момента сте допуснати да участвате, ама по отношение само да присъствате и така ще бъде в следващите четири години. Благодаря Благодаря, господин Председателю! Последното изказване остана абсолютно неразбираемо за мен. Вероятно не знам. Какви парашутисти, за какво става дума?! Имам един-два скока, Томислав има четири-пет. Може би ще се изясним. Ще кажете, ще Ви отговоря. По повод контрола да, много бързо предстои да се види разликата между модела Борисов и модела, който Вие предлагате. Защото каквото и да говорите за ГЕРБ, в последните 12 години нямаше никакво съмнение кой носи отговорност за това, което се случва – и за доброто, и за лошото. Ама никакво! Често беше болезнено ясно. Да не Ви припомням колко министри заминаха, че някои лежаха в затвора, че… Нали? Имаше ли го? При Вашето управление не си спомням да го е имало. После, за контрола на БСП… Вземете изказване, отговорете ми. За контрола на БСП. Сигурен съм – това е колективен орган, той упражнява контрол върху своето ръководство. Видяхме го в ескалацията на изборните резултати и как Вашето ръководство взе мерки и изконтролира това, това, което получихте като резултати на изборите. Накрая ще Ви припомня само един факт. На мен всъщност госпожа Нинова ми е много симпатична и винаги съм си говорил много възпитано и добре с нея, най-малкото е завършила една велика гимназия. Ще Ви припомня, че Вашият министър-председател господин Станишев освободи госпожа Нинова, най меко казано, за несправяне с някаква задача – нали така беше, във Вашето правителство, което междувременно и Цонев преди малко похвали горещо.

Уважаеми господин Председател, уважаеми сънародници! Хубаво нещо е последователността в политиката, стига обаче тя да не е последователна по отношение на следвани лоши практики. Когато в крайна сметка беше публикувано споразумението между четирите партии, ние го изчетохме много внимателно, защото искахме да видим какво ще бъде различното от това, което до момента сме виждали вече 12 години, и кое е това, което би могло да ни провокира да подкрепим един такъв проектокабинет. Защото в крайна сметка всички ние, които сме събрани тук, би трябвало да гледаме преди всичко и само националния интерес, а и защото чух преди малко бъдещия министър-председател също да говори за национален интерес. Само че когато четохме този дълъг и пространен документ, забелязахме много сериозни притеснителни повторения с политики, които са упражнявани вече 12 години. Тук не говорим за политики, които са отъждествявани само и единствено от личности, макар че и за това ще стане дума, а говорим за фундаментални различия, които няма как по никакъв начин да ни накарат да подкрепим подобно правителство, защото не съвпадат с политическата идеология на ВЪЗРАЖДАНЕ. Да започнем от това, че има една фигура в проектокабинета, която и в момента е в сегашното правителство, която отъждествява и олицетворява най-ярко най-ярко приемствеността на бъдещото правителство със сегашното и с предишното на Борисов. Министърът на образованието Денков беше министър на образованието в

се заявяват политики, които са антиобразователни. И те не просто се заявяват, те се следват. В момента една голяма част от децата ни са извън училищния процес, а правителството се хвалеше, че то има за цел приобщаване на децата към образованието и връщането им в училище. Как точно става това, при условие че в момента една трета от децата, и то по официална статистика, са извън образователния процес? Това е пряко следване на същата тази политика, която вече трета учебна година унищожава бъдещето на нашите деца. Едно от нещата, които бяха заявени в началото на преговорите, беше за това, че ще се пренаписват учебниците. Автор съм на учебник по история. Реших да видя какво точно искат да пренапишат, защото това е нещо, което бих подкрепил. Само че се оказа, че в проектоспоразумението е записано, че в учебниците по история ще се въвеждат нови текстове, които да отбелязват историята на ромската общност в България. Това е политика, която насажда разделение, която разединява, а не обединява българската нация, защото българската нация е единна и защото в България всички сме българи. Подобни текстове са антиконституционни и дискриминационни спрямо мнозинството в държавата, а именно – българския етнос. На следващо място, текстове, с които твърдят, че ще се въвеждат в българското законодателство определени позиции от Истанбулската конвенция, за която Конституционният съд ясно и категорично се произнесе, че е антиконституционна. Позицията за влизането в еврозоната. По този въпрос трябва да има референдум, защото за всяка една такава теза, позиция, която касае бъдещето на България и бъдещето на българските поколения много по-напред дори от един пълен четиригодишен мандат, трябва да се произнесе българският народ, а не временно избраните тук народни представители, защото всички ние тук сме временно избрани. Българският национален интерес остава над всичко. Зелената сделка. Факт е, че се говори, и то с много лека ръка, за унищожаването на българската въглищна индустрия. Говори се същевременно за това, че не трябва да има енергийна зависимост. Как точно, при условие че ще започнем да внасяме ток, ако се ликвидират ТЕЦ-овете?! Как точно, при условие че никъде не е записано довършване на АЕЦ „Белене“, което за нас е много важно и смятам – за всеки един български гражданин, който иска да произвеждаме сами тока си, а не да го внасяме от чужбина?! Особено в сегашната ситуация, в която дори и бъдещият министър-председател говори за това, че не трябва да се допуска скок на цената за бита от 1 януари. Нищо по отношение на демографията – най-тежкият и сериозен проблем. Ние изчезваме като народ и държава. След 10 години, ако така продължават темповете на обезлюдяване, ние ще сме намалели с още един милион. Нищо записано в това споразумение. Нищо! Нищичко! Ограничителните мерки. Бъдещият министър-председател заявява, че ще издаде първата си заповед за допускане на министрите в Министерския съвет със зелен сертификат. Въвеждането на подобни тежки дискриминационни ограничителни мерки противоречи на смисъла на българската Конституция и противоречи на всички останали закони. Нека никой тук в тази зала не се заблуждава, още по-малко пък бъдещето правителство, че ние ще оставим подобни дискриминационни мерки без последици. Никой не бива да се поставя над българския народ! Никой не бива да взема отношение за доброто на българския народ без негово знание и без негово одобрение! Видяхме в самото начало в обръщението на господин Петков нещо, което беше хубаво. Обръщението беше към нашите сънародници в чужбина. Същевременно не виждам в състава на кабинета Министерство за българите в чужбина. България е една от малкото държави в Европа, която има огромна диаспора и която няма министър за тази диаспора. Има една Агенция, която всички знаем, че беше превърната в касичка на една от предишните управляващи формации в предишния корупционен кабинет. милиона и половина са българите зад граница по неофициална информация, които са с българско гражданство, и още толкова поне са българите от традиционната българска диаспора в старите ни земи: Сърбия, Албания, Косово, Македония, Гърция, Турция, Румъния, Молдова, Украйна, Русия и така нататък. За тях това правителство не е намерило за нужно да отдели един министър. За сметка на това имаме

тук в залата да се чуят думите „национален интерес“. За съжаление, не ги видях изпълнени със съдържание. Когато една дума звучи само и единствено като лозунг, тя става куха и клиширана фраза. Ние от ВЪЗРАЖДАНЕ няма да подкрепим този кабинет, защото виждаме в него правителство, което не отговаря на българските национални интереси, и най-важното, защото виждаме продължение на предишните политики на ГЕРБ. ВЪЗРАЖДАНЕ в продължение на години беше по улиците и се бореше с предишното управление, ясно и категорично заявявайки, че няма как да се съгласим с провежданата от него политика. Нямаме по-силен довод от този, който в момента използваме, за да не подкрепим сегашния представен кабинет, защото кабинетът трябва да бъде излъчен с ясното усещане, че зад него стоят само и единствено българските граждани, а не чужди посолства, и да не оставаме с впечатлението, че е реден

Благодаря, господин Председател. Уважаеми господин Костадинов, едно е да критикувате кабинета аргументирано, друго е да отправяте откровени внушения. Много от Вашите тези бяха такива. Ще се спра конкретно на една по отношение на Истанбулската конвенция. Да, там там имаме влязло в сила решение на Конституционния съд. И не, тя не заляга в коалиционното споразумение – всеки неин спорен елемент не е обект на коалиционното споразумение и всеки, който го е чел, знае това, единствено политиките по отношение на домашното насилие, които нашата парламентарна група отдавна защитава, които искаме да имплементираме във вътрешното законодателство. И ако някой тук, включително и Вие, господин Костадинов, отричате, че в България има тежък проблем с домашното насилие, то вижте последните новини – колко хора, колко български жени загубиха своя живот, колко деца станаха жертва на домашното насилие и къде стои България в световните класации по отношение на това. И добре помислете друг път, когато правите внушение с единствената цел да атакувате едно бъдещо управление. Благодаря.

Божанков, аз сигурно съм един от хората, които са не сред многото, които са чели този дълъг, пространен и доста протяжен документ. Наясно съм с това кои от текстовете бяха отхвърлени от от нашия Конституционен съд и също така съм наясно, че нашето законодателство в момента дава доста добра защита по отношение на жертвите на домашно насилие. Между другото, действително има такъв проблем, никой не го отрича, но също така смятам, че този проблем е достатъчно леснорешим със силите и възможностите на българската юридическа мисъл – това, което ние имаме като капацитет в нашата страна, е повече от достатъчно, за да разчитаме на текстове, приети извън България. И не виждам какъв е смисълът да се търси опора в документ, който на всичкото отгоре беше и превърнат в един от най-големите скандали на последните може би четири или пет години – един от големите скандали на предишното управление на ГЕРБ, при условие че, пак повтарям, в нашата и в нашата юридическа мисъл, и дори ако щете тук, сред законотворците, има достатъчно добри специалисти, които, ако се приеме, че трябва да се подходи в тази посока още по категорично спрямо насилниците и още по решително и твърдо в посока на закрила и защита на интересите на жертвите на подобно насилие, какъв е проблемът да го направим? И защо трябва да се позоваваме на тази